**Arlović, Mato (SDP)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. 24. Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 694 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti zakon? Da. Riječ ima ministar financija gospodin Ivan Šuker. Izvolite, gospodine ministre. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Evo, pred nama se nalazi novi Prijedlog zakona o javnoj nabavi. Samo da vam kažem koliko je prošle godine evidentirano javnih nabava onda ćete vidjeti koliko je taj zakon izuzetno značajan i koliko je bitno urediti to područje. dakle evidentiranih javnih nabava bilo 29,5 milijardi kuna ili 11,8% bruto domaćeg proizvoda. koji su ciljevi, što želimo postići sa ovim zakonom? Dakle, osnovni cilj prijedloga ovog Zakona o javnoj nabavi je uspostava potpuno djelotvornog, učinkovitog, transparentnog i koherentnog sustava javne nabave kroz unapređenje upravljanja javnim financijama, uspostavu optimalnog odnosa između uloženih javnih sredstava i dobivene vrijednosti. Ja moram reći da ove prve dvije stvari što se tiče upravljanja javnim financijama i uspostave optimalnog odnosa su sa izmjenama zakona, sa drugačijom organizacijom, uspostavom državne riznice praktički se već stekli tehnički uvjeti da se ovaj zakon može u potpunosti implementirati. Poticanje slobodnog tržišnog natjecanja, smanjenje administrativnog opterećenja, sprječavanje korupcije i kriminala, očuvanje okoliša, promicanje izvrsnosti i učinkovite pravne zaštite. Ono što novi zakon donosi jesu novi instituti javne nabave kao što su natjecateljski dijalog, dinamički sustav nabave, okvirni sporazum, elektroničku dražbu i njihov tijek. Novi elektronički sustav javnih nabava u elektroničkom oglasniku javnih nabava, javno objavljivanje u elektroničkom glasniku javne nabave svih postupaka nabave većih vrijednosti od 70 000 kuna, jedinstven rječnik javne nabave, mogućnost elektroničkog odvijanja postupka javne nabave, pojednostavnjenja administrativnih uvjeta, javno otvaranje ponuda s mogućnosti i nazočnosti svake osobe bez obzira je li sudionik postupka nabave ili nije, mogućnost svakog ponuditelja da na uvid vidi ponudu drugog ponuditelja osim onih dijelova ponude koji su označeni kao tajna. Naručitelji ne moraju provoditi niti jedan postupak nabave propisan Konačnim prijedlogom zakona za vrijednost manju od 70 000 kuna, učinkovitiji postupak pravne zaštite kroz mogućnost kontrole postupka javne nabave i ulaganja žalbe u svim fazama postupka. Kvalitativno nove ovlasti Ureda za javnu nabavu u svrhu zaštite javnog interesa i primjena istih postupaka javne nabave za vrijednosti iznad 300 000 kuna roba i usluga i 500 kuna za radove. Ono što smatramo da ćemo postići izmjenom ovog zakona i koji će učinci biti prije svega poticajno djelovanje na tržišno natjecanje, smanjenje administrativnog opterećenja ponuditelja, sprječavanje odnosno smanjenje mogućnosti za korupciju i kriminal, ušteda vremena i novca korištenja sustava elektronskih naprava, obrazovanje i usavršenje, očuvanje i zaštita okoliša i ono mislim što je najbitnije gospodarski odnos prema novcima poreznih obveznika jer sa ovakvom izmjenom Zakona o javnoj nabavi nekakve nečasne radnje će biti praktički dovedene na minimum ili se njihovo događanje praktički svesti na nulu. Evo, hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepo gospodine ministre. Ispravak netočnog navoda kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. ispravak netočnog navoda. Dakle, ovo što je rekao završno gospodin ministar predstavljajući ovaj prijedlog zakona, dakle ustvrdio je da će evo sa ovakvim prijedlogom se uspostaviti u potpunosti gospodarski odnos prema novcima građana. To nije točno, odnosno nije u potpunosti točno zato ispravljam taj netočan navod. Naime, dok god samo formalno se prikazuje najpovoljnija ponuda zato što je najjeftinija ponuda, a ta najjeftinija ponuda je u biti najskuplja u redovnom, na redovnom tržištu nabave novca i odnosno sredstava ili nekih roba. Nećemo moći postići pravu kontrolu javne nabave. Dakle, ovdje se ponovo govori samo o formalizaciji, ali dok god mi ne uzmemo u srž zašto i kako to najpovoljnija ponuda predstavlja nešto što je najskuplje nego što mi možemo dobiti u javnoj ponudi. U tome jeste problem i to bi onda bila prava zaštita i gospodarenje sredstvima građana, tj. proračunskim sredstvima, a jednako tako otklonilo bi svaku sumnju u korupciju. Hvala lijepa kolegice, ali niste ispravili netočni navod nego ste izložili svoje mišljenje o tome što se smatra najpovoljnijom. …/Upadica Antičević Marinović: To je uobičajeno ovdje!/… To nije uobičajeno kad ja predsjedavam, kad ja predsjedavam i zbog toga vam uskraćujem pozornost na tu činjenicu da ne zlorabite više Poslovnik. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Josip Leko. Nema ga. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Šime Prtenjača. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, gospodine ministre, suradnici, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržava donošenje ovoga zakona uz navedeno već što je ministar naveo kao tehničke razloge donošenja želim iznijeti još nekoliko razloga koje Klub HDZ-a smatra potrebnim iznijeti da bi javno podržao donošenje ovog zakona. Kod prve rasprave postavljala su se pitanja i dvojbe zašto donošenje ovog zakona sada na kraju mandata i zašto donošenje ovog zakona u odnosu na odredbe starog zakona. Pa na to odgovaramo prvim temeljnim stavom da stari zakon nije, mada je imao dosta dobrih namjera nije dostatno regulirao problem nabave u hrvatskom društvu. K tome su se kroz praksu javile mnoge devijacije u primjeni tog zakona, pa sjećamo se bezbroj slučajeva da danas ne bismo polemizirali niti stranački na bilo koji način već oni spretni igrači koji su znali oni su znali elegantno izigravati taj zakon. Upravo i uočavajući probleme koji su se javili pri primjeni tog starog zakona smatrali smo da je potrebno ići sada u donošenje tog zakona, a ne prolongirati to razdoblje vjerojatno za iduću godinu ili neko drugo razdoblje. Upravo iz te primjene, iz tog razloga i netransparentnosti nekih odredbi starog zakona pristupilo se izradi donošenja ovog zakona. U prvom prijedlogu naravno da je bilo i određenih propusta i sada ovim drugim čitanjem se pokušalo otkloniti većinu tih primjedbi i propusta u tom prethodnom zakonu i zato smatramo da danas ovaj zakon nudi kvalitetna rješenja nego prvo čitanje koje smo imali. Drugo. Bile su i korištene su neke odredbe i primjedbe Europske unije i eventualno nekih drugih rasprava koje su bile ovdje i većina tih primjedbi je također ugrađena u novo rješenje. Prema tome, to je još jedan razlog da se pristupi donošenju ovog zakona sada u zadnjem trenutku. Idući razlog zašto se eventualno u prvom čitanju ili danas može postaviti pitanje a zašto sada donošeni list, zašto nije na dostatan način regulirane određene odredbe, naročito one koja se predviđa regulirati podzakonskim aktima. Pa naravno da će se to u idućem razdoblju nakon donošenja ovog zakona ugraditi u podzakonske akte koji će onda zajedno sa ovim zakonom činiti cjelinu i ovaj zakon nije u mogućnosti regulirati sve slučajeve. Stoga se predviđa donošenje podzakonskih akata, a da ne ulazimo sada u odredbe pojedinih članaka koji to reguliraju. Zatim, postavile su se određene dvojbe oko koncesije na radove. To jednostavno nije moguće ugraditi u ovaj zakon s obzirom na obim i pojave koje će se u praksi dogoditi. Stoga i to područje se planira urediti novim zakonom koji će onda na transparentniji, detaljniji način urediti i ovo pitanje koncesija na javne radove. I moguće je dvojbe oko ugovaranja malih radova, tzv., pod navodnicima, "malih radova". Također se na ovaj način, na neki način usklađuju ako na ništa radi utjecaja cijena pa jednim dijelom i inflacije na ovaj način također se usklađuju i povećavaju, što smatramo da u ovom trenutku, s obzirom da je nužno izraziti u nominalnom iznosu te radove, da je ovaj način, na neki način izvršeno usklađenje u ovom trenutku za one radove za koje smatramo da se u praksi možemo, mogu pojaviti. Još jedan detalj koji sam previdio u uvodu kazati, vidjeli smo, naročito kod potrošnje državnih sredstava iz proračuna da u postojećem zakonu nisu bili dostatno regulirani. Pitanje izbora izvođača ili dobavljača, kako hoćemo, za javne nabavke. Sjećamo se vrlo finih instrumenata na koje su izigravane te odredbe pa idealno niste mogli izabrati izvođača za 6 mjeseci. Pa ako se to eventualno kroz žalbeni postupak ponovi, kako je to sada regulirano onda se događalo, a to su one primjedbe na izvršenje proračuna na kraju godine kad bude događalo da niste mogli provesti postupak izbora izvođača ili dobavljača u javnoj nabavi i da ste zapravo izgubili fiskalnu godinu. Jer mogućnost realizacije nekih velikih ili značajnijih projekata u pojedinim segmentima. Evo upravo sada se pokušava odgovoriti na ta pitanja i na taj način, na neki način transparentnije i kvalitetnije urediti to područje. I upravo zato smatramo da ovaj zakon nudi i nova rješenja. A sadašnjim zakonom nije bilo reguliranje, regulirano uopće pitanje elektronske dražbe što sada na vrlo kvalitetan i bolji način rješava i to pitanje. I zapravo ne dopušta vrijeme odgađanja na neko drugo razdoblje. Evo iz tog razloga iz tog razloga predlažemo i podržavamo donošenje ovoga zakona jer će i šire i kvalitetnije i transparentnije od sadašnjih zakona, pa i prvog čitanja ovoga Zakona odgovoriti na ta pitanja. Hvala lijepa.

ja bih samo htio odgovoriti na dvije nedoumice ili pitanje što je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović rekla, dakle da ne ostane nerazjašnjeno. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su u dva slučaja potpuno ravnopravni. Ako se u natječaju raspiše da je najpovoljniji kriterij cijena onda je to jedino mjerilo. u natječaju raspiše da imaju nekakvi dodatni kriterij osim cijene, onda kad se sve to skupa izboduje onda je to najpovoljnija ponuda na natječaju i to treba jasno reći. Druga stvar zašto koncesije nisu obuhvaćene Zakonom o javnoj nabavi? Iz jednostavnog razloga što u ovom trenutku u Hrvatskoj ima preko 6 tisuća koncesijskih ugovora. Mnoga prava, djelatnosti su regulirani koncesijama i ne bi bilo dobro da se one reguliraju usko samo Zakonom o javnoj nabavi. Treba se s obzirom da se radi o nizu vrlo bitnih, pa možemo reći i strateških grana, onda je to posebno potrebno regulirati posebnim zakonom. No ono što mene kao ministra financija posebno veseli što smo konačno nakon 3 godine mukotrpnog rada uspjeli uspostaviti registar koncesija i danas je svaka koncesija na web stranici Ministarstva financija javno dostupna svakom građaninu tako da svaki građanin može vidjeti pod kojim uvjetima i kako je netko dobio koncesiju za određenu djelatnost. Kažem, 3 godine mukotrpnog rada. I možda je ovaj zakon bio isto razlog zašto je Republika Hrvatska dobila puno bolje ocjene što se tiče stanja korupcije nego što je to bilo prošle godine. Hvala vam lijepa. Hvala vama gospodine ministre. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Kolegice i kolege, sad ćemo odrediti pauzu za objed do 15 sati. U 15 sati počinjemo sa Konačnim prijedlogom Zakona o zaštiti okoliša. Hvala lijepa. Određujem stanku. Hvala vam